Prelazimo na sljedeću točku - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, prvo čitanje, P.Z. br. 325 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo i obranu. Državni tajnik u Ministarstvu obrane, Željko Goršić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo saborski zastupnici. Predloženim izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciznije regulirati jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu za djelatnu vojnu osobu. Izjednačuju se uvjeti za kandidate i kandidatkinje, a isključuje se prijem osoba koje su vojnu obvezu regulirale civilnom službom te se kao uvjet za prijem u djelatnu vojnu službu za djelatnu vojnu osobu određuje i da je osoba odslužila vojni rok u Republici Hrvatskoj. Vojnicima kao kategoriji djelatnih vojnih osoba primljenim u službu po ugovoru predlaže se omogućiti da se profiliraju u dočasnika u vremenu sve do isteka drugog ugovora o službi. Time bi se povećala njihova motiviranost i pozitivna konkurencija, a poglavito stoga jer bi time moglo biti obuhvaćeno i jedno ili više sudjelovanja u mirovnim misijama prije prevođenja u dočasnika. Također predloženim izmjenama i dopunama pored redovitih uvjeta omogućilo bi se i prijem na časničku dužnost onih osoba u sustavu Oružanih snaga kao što su dočasnici, vojnici i državni službenici koje ispunjavaju ostale uvjete za prijem osoba s višom dobnom granicom, nego što je to kod osoba koje u vojnu službu ulaze prvi puta, dakle osobe sa tržišta rada, kadeti i stipendisti. Te osobe dobro već poznaju vojni sustav, vojnički su izgrađene zbog čega nije potrebno u jednakoj mjeri ulagati u njihovu dodatnu edukaciju i osposobljavanje kao kod ostalih kandidata. Trajnim pomicanjem dobne granice kao uvjeta za prijem na časničku dužnost osoba iz sustava Oružanih snaga Republike Hrvatske dodatno bi se stimulirala postojeće osoblje za daljnje školovanje i usavršavanje čime bi se poboljšala i ukupna kvalifikacijska struktura osoblja, a uz to poštivale bi se i odredbe koje propisuju standarde profesionalnog razvoja. Predloženim izmjenama odredbe Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske usklađuju se s odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju te se Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske usklađuje i sa Zakonom o tajnosti podataka. Predloženim izmjenama određeni dio zakona se uređuje i u dijelu koji se odnosi na stegovnu odgovornost. Proširuje se broj stegovnih prijestupa na neke nove stegovne prijestupe, a neke postojeće predlaže se izmijeniti. Ovim prijedlogom se dorađuju i mijenjaju određene odredbe o stegovnoj odgovornosti koje se odnose na zastaru i stegovne kazne. Djelatne vojne osobe koje se na školovanje i druge oblike usavršavanja upućuju u inozemstvo u povlaštenom su položaju u odnosu na one koji se školuju u zemlji. Također i u određenim drugim situacijama razrješenja od dužnosti kao što je kod upućivanja u mirovne operacije i misije, statusa bolovanja kao posljedica ozljede na radu ili bolesti kao posljedica službe djelatne vojne osobe primaju plaću ili naknadu plaće prema dužnosti prije razrješenja. Predloženim rješenjem ovim zakonom izjednačili bi se u pravima djelatne vojne osobe koje se na školovanje upućuju u Republici Hrvatskoj s onima koje se na školovanje upućuju u inozemstvo. Za provedbu ovog zakona osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razinu Ministarstva obrane i Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje ovog zakona s time da se raspravi u dva čitanja u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za obranu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici Vlade. Kolegice i kolege zastupnici. U skladu s usvojenim strateškim dokumentima iz područja obrane, strateškim pregledom obrane i dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga kao i posljednjim izmjenama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske koje je ovaj Visoki dom usvojio u ljeto 2007., pred nama se nalazi još jedna novela Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske za koju mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da će doprinijeti daljnjoj profesionalizaciji i daljnjem jačanju hrvatskih Oružanih snaga. Kratko bih samo podsjetio da je posljednjim izmjenama Zakona o obrani dana mogućnost Hrvatskom saboru da može donijeti odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka, a koju odluku je donio i kojem se od 1. siječnja 2008. godine novaci ne pozivaju na obvezu služenja vojnog roka te je uvođenjem suspenzije od obveze služenja vojnog roka omogućeno osobama do 30 godina života da mogu biti upućene na dragovoljno služenje vojnog roka. Dragovoljno služiti vojni rok mogu od posljednjih izmjena Zakona o obrani, Zakona o službi, žene koje u tom slučaju podliježu novačkoj obvezi i već imamo prvu generaciju koji su dragovoljno odslužili vojni rok tako da sa zadovoljstvom možemo ovdje konstatirati da je to zakonsko rješenje zaživjelo u praksi. Predlagatelj ovim novim predloženim izmjenama i dopunama zakona predlaže preciznije regulirati jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu za djelatnu vojnu osobu, a to je da je osoba odslužila vojni rok u Republici Hrvatskoj. Izjednačuju se uvjeti za kandidate i kandidatkinje, a isključuje se prijam osoba koje su vojnu obvezu regulirale civilnom službom ili odsluženjem vojnog roka izvan Republike Hrvatske. Na taj način Republika Hrvatska osigurava kontinuitet, odnosno potrajnost kadrovskog potencijala za popunu postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske. Vojnicima kao kategoriji djelatnih vojnih osoba primljenim u službu po ugovoru predlaže se omogućiti da se profiliraju u dočasnika u vremenu sve do isteka drugog ugovora u službi čime bi se povećala njihova motiviranost i pozitivna konkurencija te bi time mogli biti obuhvaćeno jedno ili više sudjelovanja u mirovnim operacijama prije prevođenja prevođenja u dočasnike. Predloženim izmjenama i dopunama pored redovnih uvjeta omogućilo bi se i prijam na časničku dužnost onih osoba u sustavu Oružanih snaga dočasnika, vojnika i državnih službenika koji ispunjavaju ostale uvjete za prijam osoba s višom dobnom granicom, nego što je to kod osoba koje u vojnu službu ulaze prvi put, osobe s tržišta rada, kadeti ili stipendisti. Ovaj nedostatak ovakve zakonske odredbe do sad se pokazao kao velika zapreka za prevođenje u djelatnu vojnu službu vrlo kvalitetnih ljudi koji su radili u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, ali i nedostatak pravne osobe sprječavao je da postanu i kvalitetne Te osobe dobro već poznaju vojni sustav, vojnički su izgrađeni, zbog čega nije potrebno u jednakoj mjeri ulagati u njihovu dodatnu edukaciju i osposobljavanje kao kod ostalih kandidata koji dolaze iz drugog sektora. Trajnim pomicanjem dobne granice kao uvjeta za prijam na časničku dužnost osoba iz sustava u Oružanim snagama, dodatno bi se stimuliralo postojeće osoblje za daljnje školovanje i usavršavanje, čime bi se poboljšala i ukupna kvalifikacijska struktura osoblja. Vidljivo je da se za prijam osoba za djelatne vojnike i časnike sa tržišta zadržava dosadašnja dobna granica. Dakle, predloženim izmjenama zakona pored redovnih uvjeta, omogućilo bi se i prijam na časničku dužnost onih osoba u sustavu Oružanih snaga koji udovoljavaju standardima profesionalnog razvoja. Upravo te standarde ovaj zakon prepoznaje i detaljno u svojim pravilnicima propisuje. Profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba tijekom službe odvija se neprekidnim usavršavanjem obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti, posebno dužnosti viših od osobnog čina te promicanjem u činove, bilo vojničke, dočasničke ili časničke. Predloženim izmjenama ujedno se odredbe Zakona o službi Oružanih snaga usklađuje sa odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i dijelu odredbi zakona koji govore o stručnoj spremi, kao i Zakonom o tajnosti podataka. Pripremajući se za današnju točku dnevnog reda, osvrćem se i na već spomenute posljednje izmjene Zakona o obrani Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske koji je ovaj Visoki dom usvojio 2007. godine negdje u ljetu. Kada smo tim prijedlozima i izmjenama i dopunama Zakona o obrani uveli velike izmjene u području stegovne odgovornosti i organizacijski, odnosno ustrojbeno i o tome da smo područje stegovne odgovornosti uredili drugačije, odnosno postupak koji se do tada provodio po Zakonu o kaznenom postupku, propisali na drugačiji način, odnosno na njegovu provedbu po Zakonu o općem upravnom postupku. Svakako, i stoga što je jedno od osnovnih načela to da je vojna stega točno, potpuno i pravodobno obavljenih poslova u Oružanim snagama, a svrha stegovnog postupka da bude jednostavan, da bude brz, da bude pravedan jer na taj način će biti učinkovit. Vidimo da se ovim izmjenama proširuje broj stegovnih prijestupa na neke nove stegovne prijestupe, što je samo logičan nastavak jer Hrvatska snažno kreće, odnosno usvojila je profesionalizaciju Oružanih snaga od hrvatske djelatne vojne osobe, odnosno hrvatskog vojnika tražiti će se svakim danom sve više, kako u pogledu njegovih osobnih kvaliteta, a u tom kontekstu svakako i njegov odnos prema radnim obvezama. Djelatne vojne obveze koje se na školovanje i druge oblike usavršavanja upućuju u inozemstvo, u povlaštenom su položaju bile po sadašnjim propisima, u odnosu na one kojim se školuju zemlje. Također, i u određenim drugim situacijama, razrješenja od dužnosti kao što je kod upućivanja u mirovnoj operaciji misije, statusa bolovanja kao posljedice ozljede na radu ili bolesti, kao posljedice službe, djelatne vojne osobe primaju plaću ili naknadu plaće prema dužnosti prije razrješenja. Predloženim rješenjem, Hrvatsko Ministarstvo obrane u svom sustavu izobrazbe školovanja ima kvalitetne vojne škole, prestižne vojne škole na koje se osim hrvatskih vojnika upisuju i pripadnici oružanih snaga nama prijateljskih zemalja i ovim načinom i ovom izmjenom zakona apsolutno se daje daje potvrda kvaliteti hrvatskog obrazovnog sustava u smislu potreba Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva obrane i drugih dijelova državne uprave. Proces reformi u području obrane podrazumijeva razvoj suvremenih, djelotvornih, dobro obučenih i opremljenih, pokretnih, razmjestivih i nadasve priuštivih snaga. Tako ustrojene snage biti će sposobne za angažman u okviru različitih misija, zadaća u zemlji i inozemstvu. Podsjetimo, hrvatske Oružane snage prema ciljanoj veličini sukladno dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga kojeg je usvojio ovaj Visoki dom, imati će 16 tisuća djelatnih vojnih osoba, do 6 tisuća ugovornih pričuvnika i 2 tisuće dragovoljnih ročnika biti će i jesu potpuno profesionalne. Prema planu, 40% snaga biti će spremno za razmještaj, 8% snaga je razmješteno u operacijama ili se nalazi u visokom stupnju spremnosti za razmještanje. Članstvo u NATO-u znači prilagodbu i transformaciju našeg vojnog sustava prema najvišim standardima. Pozivnica i sami čin ulaska Hrvatske u NATO potvrda je i međunarodne afirmacije i međunarodne potvrde da su hrvatske Oružane snage i dostigle ove najviše standarde. Iza nas i pred nama su godine obrambenih reformi jer poznato je da obrambeni sustav je u trajnoj transformaciji, obrambeni sustav je u trajnoj reformi, a rezultati su jasno vidljivi od optimalizacije broja pripadnika Oružanih snaga, usvajanje sustava, kolektivne obrane, opremljenosti i modernizacija Oružanih snaga do racionalizacije troškova za obranu i povećanja transparentnosti obrambenog sustava u ostvarenju svih misija i zadaća Oružanih snaga. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Čuli smo da zbog slabije popune Oružanih snaga dočasnicima i časnicima predlaže se ukidanje članka 3., članka 4. koji o tome govore. Mijenja se dakle gornja dobna granica za pripadnike Oružanih snaga i djelatnike Ministarstva obrane. Predlagatelj navodi problem popune, ali nam se ne objašnjava što je u biti poduzeto da se taj problem trajno i kvalitetno riješi. Ovaj prijedlog podiže dobnu granicu i otvara vrata povećanju starosne dobi dočasnika i časnika što po nama u Klubu Hrvatske narodne stranke nije dobro. Profesionalni razvoj nekoga tko kreće u vojnu karijeru sa 35 ili 40 godina svakako nije dobro za Oružane snage. Ako je to u ovom trenutku nužno učiniti radi popune Oružanih snaga, onda po nama to treba biti samo privremeno rješenje. Članak 5. donosi novo snižavanje kriterija za postajanje časnikom Oružanih snaga. Naime, dok u članku 3. kao što sam rekao, govori se o uvjetima propisanih ovim zakonom ovim 5. člankom se govori o propisanim uvjetima koji se ukidaju i ostavljaju se nižem aktu standardima profesionalnog razvoja. Naravno niži akt omogućava lakše daljnje snižavanje kriterija. U članku 13. vidimo da se donosi bitno snižavanje kriterija za imenovanje predsjednika i sudaca vojno stegovnih sudova. Predlažu se kao uvjet za imenovanje državni državni stručni ispit, a ne pravosudni ispit što je neusporedivo. Državni stručni ispit ima više veze sa upravom nego sa suđenjem, a to su dvije bitno različite stvari. Ovlasti vojno stegovnih sudova nisu male. Oduzimaju činove, odlučuju o prestanku daljnje vojne službe itd. Problem se povećava predloženom mogućnošću vođenja paralelnog stegovnog postupka i u slučaju vođenja prekršajnog postupka. Tu se povećava kolegice i kolege problem neusklađenih sudskih odluka u dva odvojena postupka i mogućnosti, ja bih rekao karikaturalnih odluka i ishoda. Ovim se prijedlogom snižavaju uvjeti za imenovanje sudaca, čak i predsjednika vojno stegovnog suda, što nužno vodi i padu njihove kvalitete rada. Ovi prijedlozi promjena u člancima 3., 4., 5. i 13. zaslužuju prema tome raspravu, zaslužuju zajednički komentar. Radi se po nama o vatrogasnim mjerama borbe protiv problema popune spomenutih mjesta i to snižavanjem kriterija u jednom, drugom, trećem slučaju. To je apsolutno krivi put i znak je dosadašnjeg neuspjeha. Ti problemi se trebaju rješavati sustavnom kadrovskom i obrazovnom politikom, ponavljamo sustavnom, kadrovskom i obrazovnom politikom uključujući i neveliko povećanje troškova osoblja, a ne snižavanjem kriterija. Česte promjene uvjeta profesionalnog razvoja negativno utječu na kvalitetu profesionalnog razvoja i zdravu motiviranost pripadnika Oružanih snaga. Od ostalih manje važnih promjena treba napomenuti promjene u članku 9. kojim se kao stegovni prekršaj uvodi i traženje i uzimanje pozajmice od pripadnika Oružanih snaga i djelatnika. Problem međusobne zaduženosti pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga nije zanemariv, ali je problematično uvođenje traženja pozajmice kao stegovnog prekršaja. Po prijedlogu je i bezazlena pozajmica recimo za kupnju cigareta i sendviča, jer je netko taj dan zaboravio lisnicu, stegovni prekršaj. Zato kolegice i kolege iz kluba HNS-a, predlažemo da do drugog čitanja dođe do znatnog poboljšanja ovog teksta,

Evo ja ću vezano na raspravu kolege iz HNS-a, on je govorio nešto o članku 5. o nekakvim znatnim smanjenim kriterijima za časnike, za časnike, buduće časnike Hrvatske vojske. Zašto se to desilo? Zato što mi danas možda to isto gospodin Rončević zna, mi do kraja godine moramo otpustiti tisuću 200 vojina, dočasnika, časnika iz Hrvatske vojske. Zato imamo sada zadnju reformu Hrvatske vojske pa moramo negdje doći na 18 tisuća 200 ljudi sve skupa, a imamo 2 tisuće 700 zahtjeva za otpust vojnika, dočasnika i časnika danas iz Hrvatske vojske za otpust iz Hrvatske vojske po članku 6.a. Naprosto je kako sam bivši vojnik i dobro poznajem te probleme imamo ozbiljnih problema sa kadrom, sa časničkim kadrom, pogotovo što je nama problem, kadet baš i nije najbolje uspješan a to se vidi i ovdje u samom prijedlogu, izmjene prijedloga zakona gdje se govori da to nije najbolja stvar. Ja bih čak i to dopustio i milim da je to uredu, zato što imamo vrlo iskusne dočasnike koji su prošli Domovinski rat i koji su u međuvremenu završili škole i mislim da u međuperiodu međuperiodu da je to potpuno uredu i da bi trebalo dopustiti da ti ljudi, s obzirom na višegodišnje ratno iskustvo, mogu postati eventualno dobri časnici. A i da kažem to da je praksa i u drugim zemljama. Ja poznam dobro iskustva razumije./ ... vojske nakon Vijetnama, pa Britanci. Britanci danas imaju i puno problema. Ali o tome ću kasnije govoriti kako oni angažiraju svoje umirovljene časnike, a mi baš i ne. Ovaj prijedlog, ovo su već pete izmjene i dopune Zakona o službama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od 2002. godine do danas, znači više puta se to mijenjano po raznim segmentima, ovisno o situacijama i stvarima koje su nalagale same te izmjene. Ponekada je to bilo uspješno, ponekad neuspješno. Naravno to najbolje znaju dečki naši iz Ministarstva obrane koliko je to bilo uspješno, koliko nije. I sada imamo naravno ovu 5. izmjenu koja sama po sebi tih nekoliko, to nije se puno mijenjalo članaka, a nisu ni loši. Ja ću reći o nekoliko stvari kasnije o tim stvarima i o onima za koje mislim da bi trebalo nešto popraviti. I kada već govorim o tome klub SDP-a će naravno poduprijeti ove izmjene i dopune zakona. Ima tu stvari koje su dobre koje reguliraju određene stvari na jedan bolji i kvalitetniji način nego prije. A što se tiče tih pozitivnih stvari, reguliraju uvjete za prijem u djelatnu službu. To je uredu. Iako je to nije nekakva primarna stvar za Oružane snage. Ima puno većih i ozbiljnijih problema. Da je mogućnost vojnicima da odrade više ugovora što je vrlo važno. Do sada je to bilo zato što je što je vrlo važno u tom smislu zato što vojnik do sada nakon određenog ugovora nije mogao napredovati. To je dobro zato što sad dajemo mogućnost vojnicima mladim dečkima da imaju dva do tri ugovora da mogu doći do dočasničkog čina i ostati duže u samom sustavu oružanih snaga jer mi imamo zbilja velikih problema sa našim ljudima koji se šalju u misije. To se uglavnom na primjer iz vojne policije vrte isti ljudi, nemamo dovoljno kadrova, nemamo dovoljno obučenih kadrova, nemamo dovoljno niti vojnika ni dočasnika, časnika koji poznaju jezike i tako. realnih problema koji su riješeni, koji stoje ispred nas ali hrvatska vojska imala je druge probleme pa ih je riješila kažem tijekom zadnjih godina. Ono što bi po meni trebalo raspraviti i stvari koje su ovako za jednu raspravu i o kojima možemo govoriti to je nekoliko članaka koje sam ja vidio da bi trebalo nešto popraviti u tome. Na primjer, članak 6. po meni to dosta je nejasno koji govori o čuvanju vojnih tajni. Mi smo imali u prošlosti puno problema, znaju ovdje gospoda isto a znamo i mi svi skupa da je ne samo iz MORH-a nego i iz MUP-a i iz drugih službi su informacije stalno curile i imamo tu puno problema. Mislim da tu nije dovoljno jasno i precizno naznačeno odgovornost onih ljudi koji eventualno izađu sa nekakvom vojnom tajnom i vojnom informacijom van. Njihova odgovornost i to je što je po meni vrlo bitno. I taj sam čin oslobađanja tajni. Prije možda mjesec dana ja sam bio na razgovoru u MUP-u uz .../Govornik se ne razumije./... dokumente i to je naravno, operacija "Oluja" je bila državna tajna, nitko me nije kontaktirao iz MORH-a i oslobodio me određenih obveza čuvanja ili nečuvanja vojnih tajni. Ja sam tamo došao i govorio sam ono što sam mislio da treba govoriti i mogao sam reći bilo što, i krivo i netočno. Mislim da bi tu trebalo posebno regulirati i da je to jedna vrlo ozbiljna stvar, i da ćemo imati uvijek problema sa tim čuvanjima određenih tajni. Također, u članku 9., o tome su već govorili prije ljudi, stegovni prijestupi. Tu su navedeni. Ja bih se posebno osvrnuo na ovaj jedan. Kaže, neopravdani izostanak iz službe ili sa dužnosti u trajanju od dva do pet dana. To je za mene previše. Mi smo u ratu točno znali u roku od dva dana gdje se svaki vojnik nalazi. To za mene je čisto dezerterstvo, vi to onda morate smanjiti. To nema smisla da čovjek danas s obzirom na sustav veza, na sustav komunikacija, na modernost kompletnog društva mi dajemo čovjeku da pet dana se ne javi svom zapovjedniku. To je za mene dezerterstvo i mislim da to treba promijeniti i da treba skratiti taj rok maksimalno nisko zato što mislim da nema potrebe. On se u svakom slučaju uvijek može i bilo kada javiti gdje je i što se desilo sa njim ako ima bilo kakvih problema.

da li imamo problema sa tim kadrom, da li imamo problema sa pronalaženjem ljudi koji mogu biti dobri .../Govornik se ne razumije./... suci i ja ne znam kakva je situacija dole ali u svakom slučaju bilo bi puno bolje da ti ljudi imaju položen pravosudni ispit i da imaju određena iskustva u poslu i da mogu biti uspješni i djelovati na tom polju. Također u članku 14. isto to bi trebalo vidjeti, mi smo imali dosadašnju praksu koja je po meni bila vrlo negativna da Ministarstvo obrane pošalje časnika više godina na određeno služenje u drugo ministarstvo više, proveo bi možda više od osam godina na drugoj dužnosti bi bez problema mogao dobiti nekakav čin kasnije sukladno Zakonu o oružanim snagama. Ja mislim da bi to trebalo posebno regulirati i i po meni je problematičan taj dugi izostanak sa svog specijalnog i stručnog posla, i to regulirati da ta osoba u tom periodu ne može imati posebne beneficije i posebno inzistirati na činu zato što naprosto nije na dužnosti koju bi trebao obnašati. Ovdje sam primijetio i to mi je bilo vrlo zanimljivo i na jedan način i sam svojevremeno sam govorio da program "Kadet" nije baš najbolji za Hrvatsku vojsku. to su ljudi koji danas, pogotovo danas kad imamo puno problema sa dočasnicima, časnicima, imamo puno zahtjeva za odlazak iz Hrvatske vojske. Ljudi koji završe fakultet i njihovo jedino vojno obrazovanje je šestomjesečni tečaj na Črnomercu. Črnomercu. Oni prođu, završe časničku školu. Mislim da je to jako malo i nedovoljno i da to ne može dobiti kompletnu osobu. Mi koji smo prošli Domovinski rat i koji smo u ratu stasali kao časnici znamo koliko treba godina i iskustva da bi jedna osoba bila vrlo kvalitetna, da bi mogla uspješno zapovijedati sa vodom, desetinom, vodom, satnijom, dalje i drugim dužnostima u Hrvatskoj vojsci. Ja mogu zamisliti tog časnika koji nakon završenog šestomjesečnog tečaja na Črnomercu dođe sa ne znam jednim u Afganistan. On nije naprosto sposoban, on ne zna sustav, on nije iskusan i on ne može voditi naše dečke u takvim uvjetima i u takvim situacijama. I ono što se ja zalažem i što predlažem a pogotovo ponavljam danas imamo 2 tisuće 700 zahtjeva za otpust iz Hrvatske vojske, uglavnom su to časnici. To je jedna prevelika brojka, imat ćemo jedan veliki problem sa kadrovima. Više puta sam govorio ovdje i ponavljam da bi mi morali razmisliti o tome da formiramo vojnu akademiju isključivo za specijalce, znači rodovce. Imamo iskusne časnike koji su prošli Domovinski rat, imamo iskusne predavače koji bi mogli vrlo lako i vrlo brzo osposobiti našeg dobrog časnika. puno problema sa ljudima koji su završavali vojne škole vani, na primjer na West Pointu. Ja sam imao nekoliko ljudi u brigadi koji se nisu mogli socijalizirati nakon pet godina provedenih u Americi. To je jedan potpuno drugačiji sustav, potpuno drugačija vojska. Dođu u naš sustav, imali su problema i puno ljudi je na taj način i vrlo grubo samoprekidalo ugovore sa MORH-om i bježalo je iz samog sustava. se moramo osloniti najviše na vlastiti kadar da bi ta vojna akademija bila jako dobra, na taj način bi imali dobru perspektivu i budućnost, tu bi možda privukli i druge ljude da se priključe Hrvatskoj vojski, kvalitetne ljude i mislim da bi u tom kontekstu trebalo razmišljati i poduzimati određene mjere jer ovo kažem ozbiljno, to je jedan ozbiljan problem. Mi danas imamo 2 tisuće 700 zahtjeva ljudi koji traže da se otpuste iz Hrvatske vojske. To će napraviti ponavljam kadrovsku pustoš, imat ćemo problema u budućim misijama ako to budu ozbiljne misije a zna zna se da je NATO jedan veliki izazov. Mi smo u NATO-u, sutra nas mogu čekati nekakve druge zadaće. I apeliram na Ministarstvo obrane da se razmisli o tome da se na rodovce, specijalce, da se polako razmišlja o tome da se formira jedna visoka škola koja bi davala im potreban vojni dril i potrebno vojno znanje. Kako sam rekao više puta smo do sada mijenjali ovaj Zakon o oružanim snagama ja mislim da je polako vrijeme da se razmišlja s obzirom na nove stvari koje su se desile u Hrvatskoj vojsci, da se razmišlja o potpuno novom zakonu o službi u oružanim snagama. česte izmjene po meni naravno one su dobre i korigiraju stvari bolje nego prije ali nisu u konačnici dobre. Mislim da bi trebalo polako gledati i razmišljati da napravimo jedan konačni zakon, da vidimo koji su to naši izazovi u budućnosti. Znači mi smo ušli u NATO, nas čeka štošta i mnogošto iako smo mi prošli nekoliko reformi nekad uspješne, nekad neuspješne reforme Hrvatske vojske, koje su pogađale Hrvatsku vojsku, ali u svakom slučaju, jedan od razloga može biti za novi zakon, to je i NATO i novi izazovi koji će doći nakon ovoga, samo, kažem ulaska u NATO i to će sigurno, sigurno donijeti novih stvari, puno novih stvari u Hrvatsku vojsku kojim ćemo morati mijenjati opet Zakon izmjenama i dopunama Zakona o Oružanim snagama i mislim da bi to trebalo u jednu ozbiljnu, široku raspravu, u Odbor za obranu Ministarstva obrane, Glavni stožer, polako razmišljati o tome da se to na kraju nekako sve skupa svede na jednu dobru stvar. Ono što također želim reći i što nismo dobro riješili i to moram inzistirati i ja ću tu isto kao zastupnik podnijeti određene stvari, po meni nije dobro riješena situacija u slučaju pogibije, sutra se može desiti gore u Afganistanu na Golanskoj visoravni da pripadnik Hrvatske vojske pogine, postoje propisi o naknadi štete ali po meni to nije dovoljno, mi smo sjajno riješili pirotehničare, Zakonom o …/Govornik se ne razumije./… razminiranju gdje smo im omogućili da ti ljudi u slučaju teškog stradavanja, teškog ranjavanja znači pogibije da se na njih primjenjuje Zakon o hrvatskim braniteljima. Ja mislim da tu treba razmišljati također isto da se kroz taj novi zakon ili nekakve nove izmjene hitno na eventualno buduće a vojska je takva vrlo rizična stvar i uvijek se može desiti nekakvo zlo, da te ljude na neki način zaštitimo zato što nije dovoljna naknada ako on pogine gore negdje na terenu za njegovu obitelj i za djecu koju vjerojatno ima. Mi moramo isto također primjenjivati i početi razmišljati o tome da se ti ljudi ukomponiraju u Zakon o hrvatskim braniteljima kao što mi imamo takav zakon, ljudi koji su bili u Domovinskom ratu. Također jedna stvar, razmislite, dečki iz Ministarstva obrane a to je medalja, za svaku vojnu operaciju Hrvatska vojska bi morala dobiti medalju, to je po uzoru na standard, NATO standard, mi nemamo, mi smo u Afganistanu već gore skoro dvije godine, ja nemam medalju Afganistan, nemam medalju Golansku visoravan i to bi trebalo što hitnije i što prije uputiti u proceduru i to bi jedan također isto jedan bio dobar doprinos moralu tih ljudi gore. I kao zadnje, umirovljeni časnici, praksa, iskustva svih zemalja svijeta od Novog Zelanda, Australije, Britanije, SAD je da koriste umirovljene časnike. Mi imamo sada pustoš u kadrovima, imamo vrhunske časnike, imamo vrhunske borce, specijalce, profesionalce, ja ću to usporediti sa pit bulom kada ga trenirate za borbu svaki dan, svaki dan i pustite ga samog na ulicu uvijek će nekog ugristi. Mi imamo strašne ljudi koje možemo angažirati i Ministarstvo obrane mora razmisliti o tome da da omogući takvim ljudima da mogu raditi i nakon službe zato što ih možemo koristiti za operacije koje nisu visokog rizika, mirovne operacije ako nemamo dovoljno kadrova, a i nekakve druge stvari, o tome ćemo naravno, imati ćemo priliku više govoriti kada bude ovogodišnje izvješće o obrambenim snagama. Ja bih zamolio Ministarstvo obrane da razmisli i angažmanu umirovljenih časnika na razne dužnosti, kažem po uzoru na sve druge zemlje svijeta i NATO zemlje zato što su to ljudi koji imaju iskustvo vođenja, dobri su menadžeri i mislim da je šteta da oni lutaju, da nemaju posla, da šeću bez ikakvog smisla. Kažem, SDP će podržati ovaj prijedlog, ove su izmjene kratke, nisu to nekakve ozbiljne izmjene, ali u svakom slučaju treba o njima razgovarati, treba raspravljati. Ja bih zamolio Ministarstvo obrane da malo o ovim stvarima, o nekoliko članaka koje sam rekao, da povede računa i da prihvati sugestije koje sam ja iznio u ime kluba. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatska seljačka stranka podržava intenciju prijedloga zakona i neka neka njegova rješenja ali je također prepoznala i neka otvorena pitanja čije bi zatvaranje trebalo biti u funkciji poboljšanja predloženih rješenja. Gdje vidimo otvorena pitanja. Konkretno u članku 3. i 4. Nacrta prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o službi Oružanih snaga, dodavanjem novih stavaka u članku 24. i 25. zakona proširuje se krug osoba koje mogu biti primljene u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog časnika i dočasnika pomicanjem dobne granice. S time u vezi postoji ili opasnost da će preširokom primjenom ovakve odredbe doći do pogoršanja dobne strukture koja je ionako nepovoljna. I ako spomenute odredbe sadrže izvjesno ograničenje u vidu udovoljavanja standardima profesionalnog razvoja možda bi bilo bolje kada bi se u zakonu izričito navelo koja je to krajnja dobna granica za prijem osobe u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog časnika, odnosno dočasnika umjesto što se to defacto ostavlja ministru obrane da riješi podzakonskim propisom. Člankom 6. mijenja se odredba članka 36. Zakona uslijed usklađivanja sa Zakonom o tajnosti podataka. Međutim, iz istog razloga valjalo bi onda i članak 9. promijeniti odredbu u članku 58. Zakona u kojem su nabrojeni stegovni prijestupi, te izmijeniti odredbu o čuvanju tajnih podataka u tajnost klasificiranih podataka. Člankom 13. Nacrta prijedloga zakona mijenjaju se dvije odredbe članka 82. zakona kojim je bilo propisano kako predsjednici i suci vojnostegovnih sudova moraju imati položen pravosudni ispit. Predloženom izmjenom takav uvjet se mijenja te će sada biti dovoljno da te osobe imaju položen državni stručni ispit. Ovakva izmjena može dovesti samo do pada stručne razine u vođenju stegovnih postupaka. Kada već govorimo o kategoriji državnih stručnih ispita mišljenja smo da bi državni stručni ispit trebale polagati sve djelatne vojne osobe koje su na dužnosti u upravnom dijelu Ministarstva obrane. Primjerice, obavezu polaganja državnog stručnog ispita pored državnih službenika i namještenika imaju policajci i carinici. Stoga ne vidimo razloga radi kojeg bi djelatne vojne osobe bile oslobođenje polaganja državnog stručnog ispita. Još jednom napominjemo da prvenstveno mislimo samo na djelatne vojne osobe koje su na dužnosti u upravnom dijelu Ministarstva obrane iako bi se moglo raspravljati i o časnicima na službi u Oružanim snagama. Poznata je činjenica da su neke djelatne vojne osobe na dužnosti u upravnom dijelu MORH-a neprekidno i više od 10 godina velikim dijelom i na raznim rukovodećim pozicijama. Člankom 10 mijenja se odredba članka 65. zakona kojim se, kojim su propisane stegovne kazne. Međutim, jedna od stegovnih kazni koja je problematična i nadalje je ostala to je mjera vojničkog pritvora. Postavlja se pitanje je li takva odredba u suprotnosti sa člankom 22. Ustava koji kaže nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud. Vojnički pritvor također predstavlja ograničenje slobode a tijelo koje prema odredbama zakona o službi u Oružanim snagama RH o tome odlučuje nije sud. Gledajući u cjelini, ovim izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske uvode se neke manje promjene u području prijema u službu, ne previše bitne promjene u području stegovne odgovornosti te neka terminološka usklađivanja, prije svega ona vezana uz Bolonjski proces. Mi u klubu HSS-a navodimo i smatramo da je još moguće intervenirati i obuhvatiti neke izmjene i dopune zakona koje možda još ovim prijedlogom nisu obuhvaćene. A to prije svega mislimo da je moguće regulirati pojedine kategorije osoblja, primjerice vojni specijalisti, regulirati pitanje motivacijskog sredstva za pribavljanje kvalitetnih visoko obrazovanih kadrova kao i regulirati pitanja koja se odnose na djelovanje pripadnika Oružanih snaga u međunarodnom okruženju, a vezano uz članstvo u NATO-u. Prije svega mislimo na izbor kadrova, kriterije za to pravo i obaveze za vrijeme rada pri međunarodnim organizacijama, upravljanje karijerom i nakon toga povratak. je moguće još intervenirati u ove izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske do drugog čitanja i jasno poboljšati ovaj predloženi tekst. Hvala vam lijepo.

i uopće nam ne treba biti problem ukoliko ovaj zakon i u ovome mandatu još jedanputa budemo dorađivali. Mislim da mi saborski zastupnici i narod u Republici Hrvatskoj nema uopće bojazan u ustroju hrvatskih Oružanih snaga i da oni mogu biti do sad što su pokazali i u Domovinskom ratu, a poglavito u zadnje vrijeme kad su iz jednog velikog ratnog stroja, giganta došli u jednu mirnodopsku formaciju i kad nam služe svima na čast u Republici Hrvatskoj, u Afganistanu i u svim misijama koje obavljaju diljem cijelog svijeta. Časnički kadar u Oružanim snagama je zasigurno na jednoj visokoj razini, spoj struke, iskustva, dobra ekipa kad je u pitanju kopnena vojska na čelu sa Kruljićem, sa mladim generalima koji su ovih dana promovirani. I mislim da uopće nema bojazan da ovaj zakon ne treba prihvatiti jer je to i njihova potreba sa samog terena, iz vojarni, sa vojnih poligona, iz Afganistana i iz svih tih misija koje nam dolaze. Mislim da su Oružane snage u Republici Hrvatskoj pokazale da su jedna od najzrelijih komponenti našeg društva i na tome treba čestitati svim tim i mladim vojnicima koji su su jučer, prekjučer položili prisegu, a i onim isto ratnicima koji su tu prisegu dali još u vrijeme Domovinskog rata. Ono što nam može ići na čast, i Ministarstvu obrane i bivšem ministru Rončeviću i današnjem ministru Vukeliću, kad pogledamo da osim tog preustroja, osim tih dobrih aktivnosti možemo vidjeti da naša Hrvatska vojska konačno nosi hrvatsku odoru, da Hrvatska vojska nosi hrvatski pištolj, hrvatsku strojnicu pa će kroz godinu dana iz "Đure Đakovića" izaći i hrvatski transporteri. Znači, možemo biti u potpunosti zadovoljni sa svim tim sa svim tim ljudima, znači od glavnog stožera preko kopnene vojske. Ono na čemu treba raditi jeste sigurno da pojačamo zračne snage odnosno pomorske, riječne naše snage, ali za to nam treba I ne vidim u ovome zakonu, u svim ovim člancima ama baš ništa što može biti zapreka odnosno što može biti kočnica razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske i možemo kazati da su ti naši vojnici, dočasnici i časnici, da su oni ponos svih nas u Republici Hrvatskoj i da sa našom zastavom koju nose na ramenu jednostavno pronose ono što je kvalitetno u Republici Hrvatskoj, da su dobri ambasadori u cijelom svijetu. I glede svih ovih stvari koje sam kazao i ovo što sam pročitao u ovome zakonu i ono što znam o hrvatskim vojnicima na poligonima, na vježbalištima i da ne kažem u spavaonicama, u potpunosti podržavam ovaj zakon i neće nam biti teško ako moradnemo još jedan puta donijeti nekakve dopune zakona kako bi poboljšali ne samo Oružane snage nego pomogli ljudima koji provode te zakone u samoj realizaciji da budu što uspješniji. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Željko Goršić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Evo ja bih samo htio zahvaliti svima koji su dakle danas uzeli učešće u ovoj raspravi na prijedlog

Ne radi se, možda ste nešto netočno izvukli iz konteksta, ali ne povećava se dobna granica već se radi o osobama u službi koji već dakle jesu u službi kao vojnici, dočasnici ili državni službenici-namještenici i oni moraju biti primljeni tek onda ako su u skladu sa standardima profesionalnog razvoja. Dakle, nema ono zloporabe ili prevelike primjene, preširoke primjene ove odredbe zakona. Drugo, što se tiče pravosudnog ispita. Radi se o tome da se ovdje radi sada ne o kaznenom pravu nego o provođenju upravnog postupka i prema tome to je potreba da se uskladi sa Zakonom o općem upravnom postupku. To se dakle treba položiti državni stručni ispit, to je cilj ove izmjene. Što se tiče kluba SDP-a i gospodina saborskog zastupnika Kotromanovića, radi se dakle o usklađivanju sa Zakonom o tajnosti podataka što možemo reći da je opći zakon, a detaljno ovo područje je riješeno Pravilnikom ministra obrane o tajnosti podataka obrane. Evo dakle to je što se tiče Pravilnika o tajnosti podataka. Smanjenje broja djelatnih vojnih osoba radi se već godinama i ono se radi planski. Svake godine donosi se plan izdvajanja i neće se dogoditi dakle da 2700 ili ne znam koliko tisuća ljudi otiđe stihijski iz Ministarstva obrane ili iz Glavnog stožera. Mi to radimo već od 2003. godine i do danas izdvojeno, ali kažem planski, preko 20 tisuća djelatnih vojnih osoba što časnika, što dočasnika, što vojnika. Prema tome, ne treba se bojati da ćemo ovim izmjenama i dopunama zakona možda poremetiti dobne granice, pa ćemo možda poremetiti obrazovnu strukturu. Prema tome, ne treba se bojati. Prije donošenja ovih izmjena i dopuna mi smo pomno to razmotrili da eventualno ne bi negdje narušili dostignute standarde već ovo se radi samo u cilju poboljšanja i smatram smatram da ovaj zakon je dobar. No međutim, mi ćemo još jednom razmotriti sve ovo što je danas rečeno i pripremiti eventualno za drugo čitanje da popravimo i ovaj predloženi prijedlog. Hvala vam lijepo.